Prelazimo na iduću točku dnevnog reda gdje ima dosta prijavljenih, a to je - Izvješće o radu pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2011. godinu Pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom dostavila je izvješće temeljem članka 17. Zakona o pravobranitelju za osobe s invaliditetom. Materijale ste primili. Vlada je dostavila svoje mišljenje. Raspravu su proveli Odbor za ljudska prava i prava nacionalnih manjina, Odbor za zdravstvo i socijalnu skrb, Odbor za ravnopravnost spolova, Odbor za rad i socijalno partnerstvo, Odbor za obitelj, mladež i šport. Izvješća ste primili na sjednici. Evo pridružila nam se gospođa pravobraniteljica za osobe s invaliditetom Anka Slošnjak pa ja kada se pripremi ću joj dati riječ jer vidim da je na to spremna.

Jesam. **Šprem, Boris (SDP)** Evo pozdravljam u ime svih nas gospođu Anku Slošnjak, pravobraniteljicu za osobe s invaliditetom kojoj dajem riječ. Izvolite. Zahvaljujem. Poštovani predsjedniče Sabora, poštovane zastupnice i zastupnici zahvaljujem vam što ste pružili priliku da vam izložim Izvješće o radu Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2011. godinu. Osnivanjem zasebnog pravobraniteljskog Ureda za osobe s invaliditetom koji je započeo s radom prije točno 4 godine RH je iskazala svoje stajalište da i ovoj skupini hrvatskih građana potrebna dodatna vidljivost u sustavu zaštite ljudskih prava. Prava, položaji i problemi osoba s invaliditetom zadiru u sva područja života i pogađaju brojnu skupinu koja osim samih osoba s invaliditetom uključuje i njihove obitelji i njihove bližnje. Uključivanje u zajednicu osoba s invaliditetom preduvjet je njihovog izlaska iz izolacije, prevladavanja siromaštva i položaja zavisnosti, a moguće je jedino uz osiguravanje potrebnih oblika podrške i poštivanja njihovih potreba, položaja i ostalih podrška koje je nužno da budu jednaki i na ravnopravnoj osnovi s drugima. Premda su proteklih godina poduzimane aktivnosti, usvajani programi i politike usmjerene na izjednačavanje mogućnosti ne možemo govoriti da su osobe s invaliditetom u dovoljnoj mjeri ravnopravno uključene u zajednicu u svim područjima RH i na svim razinama. Sukladno djelokrugu rada propisano u Zakonu o pravobranitelju u 2011. godini djelovali smo u tri pravca. Rješavajući pojedinačne slučajeve u svrhu zaštite prava interesa na promotivno edukativnim aktivnostima u svrhu podizanja razine svijesti i edukacija o potrebama osoba sa invaliditetom i konvencija o pravima osoba s invaliditetom po regijama tehnicirali usklađivanje nacionalnog zakonodavstva s načelima konvencije. Predlaganjem donošenja izmjena ili dopuna zakona koji utječu na položaj i prava osoba s invaliditetom. U razdoblju za koje se izvještaj podnosi imali smo 1446 postupanja. Najčešće pritužbe su i dalje bile kao i prethodnih godina u području socijalne skrbi, području pristupačnosti, zdravstva, zapošljavanja i rada te mirovinskog sustava. Također smo u skladu sa djelokrugom rada ostvarili 34 obilaska u svrhu uvida u prostorije u kojima borave, rade, smještene su ili se obrazuju osobe s invaliditetom. U svrhu podizanja razine svijesti inicirali smo i sudjelovali u pripremi tematske sjednice, ovdje posebno naglašavam tematsku sjednicu koju smo reorganizirali zajednički sa Odborom za ljudska prava i nacionalne manjine. Upravo upozoravajući na dramatičnost položaja i kršenje prava u području koje se tiče osoba sa autizmom, posebice onima iznad 21 godine života. Organizirali smo tribine i dva međunarodna skupa. Sudjelovali smo u radu sjednica Hrvatskog sabora, održali niz sastanaka sa predstavnicima institucija i organizacijama civilnog društva kao iz zemlje tako i inozemstva. Sudjelovali na događanjima u zemlji i inozemstvu i ostvarivali sudjelovanje u medijima. Naglasila bih ovdje tribine četiri, koje smo organizirali u Slavonskom brodu, Zadru, Rijeci i Čakovcu, a koje se tiču položaja žena sa invaliditetom. Upravo gdje smo pozvali uz predstavnike institucija same žene s invaliditetom koje su svojim životnim iskustvima ukazale na trenutne probleme kao i potrebu većeg osnaživanja i uključivanja njih samih u društvo. Ovdje bi posebno izdvojila problem, odnosno ulogu koju je prepoznala i Vlada Republike Hrvatske i država vezano za udruge, saveze osoba s invaliditetom koje rade u korist djece s teškoćama u razvoju i osoba s invaliditetom. Koje su iznimno važne karike u provedbi programa i usluga kojima unaprjeđuju kvalitetu, zdravlje, socijalnu sigurnost i uključenost. Država je poticala ove programe, ali nije uredila ovo područje dovoljno na način da se osigura održivost i kontinuitet u financiranje, transparentnost poslovanja udruga. Smatramo nezaobilaznim sudjelovanje samih osoba s invaliditetom u donošenju propisa i politika, kojima se uređuju njihova prava u skladu s konvencijom odnosno njezinom krilaticom "Ništa o nama bez nas." Smatrajući da udruge, osoba prema načinu svog djelovanja trebaju dobiti poseban status, uputili smo preporuke ali i upozorenja nadležnim ministarstvima kao i Vladi o potrebi osiguranja njihove opstojnosti. Tu sustavno financiranje i zakonodavno uređenje. Također smo u 2011. uputili oko 270 inicijativa koje se tiču raznih preporuka, upozorenja, prijedloga izmjena i propisa, analiza. One su se odnosile i posebno bi ovdje izdvojila neke od njih kao zaštitu prava na fizikalnu terapiju i osiguravanje pristupačnosti osoba s invaliditetom koje su u zatvorskom sustavu. Sprječavanju zlouporaba i ukazivanju na nepravilnosti primjene propisa u području pristupačnosti i mobiliteta. Poboljšanje sustava u području zapošljavanja i rada, odgoja i obrazovanja, ali i u području zdravstvene zaštite. Davali smo mišljenja na propise koji su nam upućeni od nadležnih tijela. Posebno bi izdvojila područje socijalne skrbi, s obzirom da nam je kao i prošlogodišnjim izvješćima pristiglo najviše pritužbi na neke odredbe Zakona o socijalnoj skrbi koji stavljaju u nepovoljni položaj pojedine skupine osoba s invaliditetom. Dvojbena tumačenja tih odredbi od strane djelatnika Centara za socijalnu skrb u različitim područjima Republike Hrvatske. Pritužbe i dalje stižu na nepotpuno informiranje osoba s invaliditetom i roditelja djece s teškoćama u razvoju od strane djelatnika u Centrima za socijalnu skrb, te ono što je iznimno važno a što se tiče svih sustava a to je nepovezivost koja je od primarne važnosti za poboljšanje položaja osoba s invaliditetom. U prošlogodišnjem istraživanju uočilo smo kako je od 17 tisuća osoba lišenih poslovne sposobnosti, više od 90% lišeno u potpunosti. Što je nesumnjivo zadiranje u temeljna ljudska prava. Zbog neusklađenosti zakonodavstva, ali i postupanja u praksi u području lišavanja poslovne sposobnosti i skrbništva. S konvencijom o pravima osoba s invaliditetom organizirali smo stručni skup. Na temu koji smo okupili niz stručnjaka, sudaca, vještaka, psihijatara, pravnika, socijalnih radnika i međunarodnih stručnjaka kako bi razmijenili iskustva i upoznali s odredbama konvencije, njezinim značenjem i obvezom primjene u svakodnevnom radu, te mogućnostima unaprjeđenja sadašnje prakse. Nakon održanog skupa izdan je zbornik i definirane su smjernice buduće reforme sustava skrbništva te prijedlozi poboljšanja prakse dosljednom primjenom odredbi Obiteljskog zakona i Konvencijama. 2011. godina je bila obilježena parlamentarnim izborima, u tom periodu uočili smo kako je ovo područje i nakon 5 godina od ratifikacije Konvencije nije došlo do usklađivanja izbornog zakonodavstva s tim odredbama. Problem se tiče od osiguravanja biračkog prava svih osoba s invaliditetom, ali opet bi izdvojila ovdje osobe koje su smještene u ustanovama npr. socijalne skrbi, odnosno institucijama, kao i davanje biračkog prava osobama s invaliditetom koje su lišene u poslovnoj sposobnosti. U području pristupačnosti također nastavljamo nažalost nedostatke i manjkavosti koje se i u prošlogodišnjim izvješćima prikazane i kako bi osobe s invaliditetom mogle ostvariti bilo koje pravo i dostupnost usluge nožno je i dalje osvještavati društvo da je upravo to temelj i preduvjet osiguranja različitih elemenata pristupačnosti. Usprkos postojanju zakonske regulative koja je dobra, kojom se nalaže gradnja objekta koji će biti pristupačni svim osobama s invaliditetom i osobama smanjene pokretljivosti i dalje nije pristupačan čitav niz usluga i sadržaja. Dok komunikacijske prepreke otežavaju uključivanje osoba s osjetilnim oštećenjima. Pritužbe roditelje u području odgoja i obrazovanja s teškoćama u razvoju, zbog poteškoća kod uključivanja u redovni dječji vrtić. Pokazuju da unatoč opredjeljenjima za inkluziju još uvijek postoji prostor za poboljšanje normi koje reguliraju uključivanje djece s teškoćama u redovne predškolske ustanove. Pritužbe ukazuju na nesklonost uključivanja djece s teškoćama u vrtić, od neuključivanja djeteta do ograničavanja vremena boravka. Ali i na nedostatak odgovarajuće podrške u uključivanja, npr. nedostatak pomoćnika. U osnovnoj i srednjoj školi također imamo problema. Temeljem odredbi Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi proizlazi obveza donošenja podzakonskih akata i dalje podzakonski akti nisu doneseni. Pravilnik koji treba definirati vrste teškoća na temelju kojih učenik ostvaruje pravo na primjerene programe školovanja i primjerene oblike pomoći nije i donesen. Već još uvijek vrijede pravilnici koji su 1991. godine. koji nisu primjereni i ne osiguravaju ostvarivanje jednakih prava svih učenika u općem obrazovnom sustavu. Ne manje važno je osigurati tu strukturnu potporu od škole bez barijera, od prilagođenih udžbenika, pomagala, opreme, prijevoza, a posebno primjereno educiranog nastavnika. Učenicima s teškoćama u razvoju u srednjim školama na jednaki način nedostaju oblici potpore educirani nastavnik, stručna služba, pomagači, individualizirani prilagođeni programi, te infrastrukturna potpora. Srednje škole u manjoj mjeri imaju iskustva inkluzivnog ubrzanja, u manjoj su mjeri ekipirani stručni suradnici raznih profila, a poteškoća proizilazi i iz nedovoljne specifične educiranosti profesora. O problemima možemo govoriti u visoko školskom obrazovanju. Prepreke na koje nailaze studenti sa invaliditetom istaknute u proteklim izvještajnim razdobljima i dalje nisu riješeni na sustavni način. Specifične potrebe pojedinih studenata sa invaliditetom su osiguravanje prevoditelja za znakovni jezik, prilagodba literature na brailleov tisak, osiguranje prijevoza, osiguranje osobnog asistenta, nabava pomagala. Upravo su te potrebe ključne za uspješno studiranje uz odgovarajući smještaj, te pružanje zdravstvenih usluga i usluga njege studentima kojima su one svakodnevno potrebne. Vidljivo je da nedostaju i statistički podaci o studentima s invaliditetom raznih sveučilišta na cijelom području Hrvatske. Stoga smatram da dosadašnja iskustva trebalo bi pretočiti u zakonodavni okvir koji bi jasno definirao potrebe, načine podrške i njihove pružatelje što bi pridonijelo boljoj suradnji dionika koji trenutno pružaju savjetodavne, koordinativne i konkretne usluge podrške. Profesionalna rehabilitacija i zapošljavanje. Za osobe sa invaliditetom profesionalna rehabilitacija predstavlja preduvjet za zapošljavanje na otvorenom tržištu rada u zaštićenim uvjetima ili nekom drugom modelu samozapošljavanja. Reguliranje postupka profesionalne rehabilitacije u dva propisa i dva različita sustava zamagljuju činjenicu da sustavna i kvalitetna profesionalna rehabilitacija u stvari ne postoji. Područje ostalo je neuređeno i nedorečeno, nisu osnovane ustanove za profesionalnu rehabilitaciju, nije uspostavljen odgovarajući sustav vještačenja, a nema niti odgovarajućeg institucionalnog i financijskog okvira. Jednako je teška situacija i u području zapošljavanja. Vrlo često se ne poštuje prednost pri zapošljavanju osoba sa invaliditetom kao ni obveza kvotnog zapošljavanja. Pitanje razumne prilagodbe u području rada i zapošljavanja, dostupnost otvorenog tržišta rada, promicanje programa strukovne i profesionalne rehabilitacije, primjereno zakonodavstvo samo je dio obaveza koje u ovim područjima nisu zadovoljavajuće poštivani. Najveći broj pritužbi se odnosio upravo na kršenje prava prednosti koji imaju po članku 10. stavak 3. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom, pa smo u brojnim slučajevima upozoravali poslodavci na nužnost poštivanja tog prava. Premda ohrabruje porast zaposlenih u 2011. godini u odnosu na prethodne dvije godine njihovo zapošljavanje nema očekivani uzlasni smjer. Kako bi osobe stvarno bile izjednačene sa ostalim građanima na području zapošljavanja i rada potrebna im je potreba zajednice koja se mora ogledati ne samo u projektima s ograničenim vremenskim trajanjem i nesigurnoj održivosti već treba biti dobro strukturirana i zasnovana na multidisciplinarnom pristupu s jasnim ciljevima koji počivaju na procjeni kako sposobnosti, tako i ograničenja uvjetovanih invaliditetom. Invaliditet se ne smije smatrati sinonimom za radnu nesposobnost. Rad nije samo interes osoba sa invaliditetom, već je i interes države budući da ovaj rad umanjuje socijalne naknade. Trebamo biti svjesni da obrazovanje i njihovo zapošljavanje predstavlja temeljno ljudsko pravo, a ne ustupak koji ovisi o razumijevanju pojedinca ili grupa koji donose presudne odluke koje se tiču zapošljavanja. U području mirovinskog osiguranja bilo je nešto manje pritužbi nego prethodnih godina, ali one su se odnosile uglavnom na načine utvrđivanja mirovinskih primanja sa osnova invaliditeta na visinu dodatka za tjelesno oštećenje i utvrđivanja postotka tjelesnog oštećenja. Ali zaprimili smo više pritužbi roditelja s teškoćama u razvoju djece koji su odbijeni u svom zahtjevu za ostvarivanje doplatka za djecu s težim oštećenjem zdravlja i starijima od 27 godina. Pozivajući se na diskriminaciju u odnosu na one roditelje koji su to pravo ostvarili do 2002. godine. Na osnovu tih podnesaka zatražili smo od nadležnih tijela da se postupi po Izvješću Ustavnog suda smatrajući neprihvatljivim da su novi korisnici doplatka za djecu s težim oštećenjem zdravlja stavljeni u neravnopravan položaj u odnosu na prijašnje korisnike koji to pravo imaju i nakon 27 godine života. Spornim nalazimo to što se država obvezala još i danas važećom zakonskom odredbom donijeti propise o osobama sa invaliditetom koji već 10 godina nije donijela. Iako postoji niz problema u različitim područjima prešla bih na područje zdravstvene zaštite. Posebno bih izdvojila zdravstvenu zaštitu osoba sa mentalnim oštećenjima, poteškoće u ostvarivanju stomatološke zaštite osoba sa intelektualnim oštećenjima kao i probleme u području nabavke ortopedskih pomagala. Prevladavajući oblik liječenja osoba sa mentalnim oštećenjem u Republici Hrvatskoj je bolničko liječenje, a sustav prevencije i rehabilitacije koja bi trebala uslijediti nakon bolničkog liječenja nije razvijeno. Nepostojanje izvanbolničkog sustava liječenja i nedostatak psihijatrije u zajednici, te rehabilitacije dovodi upravo do onog željenog učinka, a to je višestruke hospitalizacije posljedično doinstitucionalizacije, socijalnog isključivanja, izolacije, stigmatizacije, gubitka radne sposobnosti, a potom i do učestalog lišavanja poslovne sposobnosti i to često u potpunosti. Posljedično dolazi do značajnog zadiranja u temeljna ljudska prava osoba sa mentalnim oštećenjima. Područje prava na život u zajednici možemo reći da kako bi osobe sa invaliditetom mogle imati ravnopravan život u zajednici nužno je osigurati zakonodavni okvir, provođenje mjera pružatelji lepezu usluga u zajednici koji će tim osobama sustav omogućiti prema njihovim individualnim potrebama i preostalim sposobnostima. Unatoč donošenju Nacionalnog plana deinstitucionalizacije, master plana i transformacije ustanova socijalne skrbi nije zabilježeno značajnije smanjivanje broja smještenih u ustanovama niti su zapažene mjere u smislu razvoja potrebnih usluga u zajednici. Prepreke s kojima se susreću osobe sa invaliditetom različitih oštećenja društveno su uvjetovane, te postoji niz ograničenja kao od pitanja pristupačnosti, obrazovanja pa do zapošljavanja. U području neovisnog življenja primili smo značajne pritužbe osoba koje nisu mogle ostvariti pravo na osobnog asistenta. Dugoročno gledajući predložili smo da se donese Zakon o ostvarivanju prava na asistenciju kojim bi se omogućila sustavna i kontinuirana podrška asistencije osobama sa invaliditetom sa različitim vrstama oštećenja na temelju jedinstvenih kriterija težine invaliditeta i individualne procjene potreba. Pritužbama stranaka i uvidom u ustanove uočili smo kako ne postoje specijalizirane ustanove za smještaj osoba mlađe životne dobi s teškim tjelesnim invaliditetom, pa se one smještaju u domove za starije i nemoćne osobe. Nije ni prihvatljivo da se za takve osobe grade posebne ustanove već treba težiti stvaranju životnih uvjeta koji bi bili prostorno prilagođeni osobama u njihovim vlastitim domovima dok bi se potrebna podrška trebala pružati u zajednici, a ne da osobe zbog pružanja njege i podrške izdvaja se iz zajednice i izolira u ustanovama, čak i da su njihovi normativi i prateće usluge prilagođene njihovim potrebama. Područje na koje upozoravamo već treću godinu za redom je nedopustiv položaj osoba sa autizmom u RH koji zahtjeva hitnu i usklađenu intervenciju najviših državnih tijela. Većina propisa ne priznaj posebnost autizma kao jednog od najsloženijih poremećaja. Iako se u Hrvatskoj počelo prije više desetljeća počelo sustavno baviti autizmom umjesto da do danas napredujemo i pratimo svjetske trendove zaostali smo na području ranog otkrivanja dijagnostike, rehabilitacije a posebno u skrbi za odrasle osobe iznad 21. godine sa autizmom. Mnogobrojna prepiska i sastanci na svim razinama sa predsjedništvom Vlade i saborskim odborima nisu tijekom 2011. polučili vidljiv rezultat. Stručnjaci koji poznaju autizam, djelatnici centra ali i UNDP prijedlog transformacije centra jedinstveni su u stavu da ustanova ustrojena kao centra autizma nužno treba postojati ali treba biti ustrojena na razini države, a ne jednog grada i njezine usluge trebaju biti dostupne u svim regijama države. Upozoravamo Vladu RH da je nužno potrebna uspostava cjelovitog sustava skrbi za osobe sa autizmom kako bi se prekinulo njihovo sadašnje stanje u kojem je veliki dio potreba osoba sa autizmom zanemaren čime se ozbiljno krše njihova ljudska prava. Kao zaključak željela bih reći da trebat će puno vremena, energije i truda da se stvore zakonski preduvjeti većem uključivanju osoba sa invaliditetom u društvo na ravnopravnoj osnovi s drugima. I premda svjesni situacije u kojoj trenutno u hrvatskom društvu težak položaj svih građana posebno želim naglasiti da su osobe s invaliditetom i osobe s teškoćama u razvoju zbog svojih teškoća posebno ranjivi i time dodatno izloženi negativnim gospodarskim trendovima. Pitanje osiguravanja podrške za izjednačavanje mogućnosti svih građana nije pitanje milosrđa nego pitanje ljudskih prava i obaveze države da ih se poštuje i u razdobljima gospodarskih teškoća. Štednja na osobama s invaliditetom nije nipošto prihvatljiva jer osim što neposredno ugrožava zdravlje i kvalitetu života ljudi, dugoročno može izazvati niz neželjenih i teško popravljivih posljedica što dovodi do još većih troškova uslijed pogoršanja zdravstvenih i životnih uvjeta. Pri tome je od vitalne važnosti za osobe s invaliditetom da naknade i usluge budu ciljane i da poštuju individualne potrebe uvažavajući različite stupnjeve i intenzitet invaliditeta. Svima nama neovisno gdje živimo na području Hrvatske treba biti zajednički cilj da podupiremo iniciramo provedbe pozitivnih zakonskih propisa u cilju sprečavanja stvaranja prepreka u zajednice koje mogu biti građevinske, komunikacije, u mobilnosti, u korištenju brojnih servisa u zajednici jer nitko zapravo ne zna kada će jednom učinjena prepreka postati prepreka i za nekog od naših najmilijih a možda i nama osobno. Evo zahvaljujem. Hvala. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa Žele li izvjestitelji odbora uzeti riječ? Izvolite. Gospodin Furio Radin u ime Odbora za ljudska prava i prava nacionalnih manjina. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Odbor je navedeno izvješće razmatrao kao zainteresirano radno tijelo. U uvodnom je izlaganju pravobraniteljica za osobe sa invaliditetom naglasila kako su postupanja ureda bila usmjerena u tri pravca. Radu na pojedinačnim slučajevima, promotivnim aktivnostima u koje je uključena i edukacija o pravima osoba s invaliditetom te provedbi Konvencije UN o osobi s invaliditetom. Naglasila je da je sukladno Hrvatskom registru osoba s invaliditetom u Hrvatskoj evidentirano 518 tisuća 061 osoba s invaliditetom. Ured je tijekom 2011. godine imao je tisuću 446 postupanja u svrhu zaštite, praćenja i promicanja prava osoba s invaliditetom. Osim od tog broja zaprimljeno je 647 predmeta u svezi zaštite prava osoba s invaliditetom, a koje su se u najvećem dijelu odnosile ne područje socijalne skrbi, osiguranje pristupačnosti, zdravstvenu zaštitu, zapošljavanje i mirovinsko osiguranje. Istaknula je da je u protekloj godini uputila 31 prijedlog za izmjene, dopune i donošenje u 23 propisa te 270 inicijativa prema tijelima državne, područne odnosno regionalne samouprave, savezima i udrugama osoba s invaliditetom koji su se odnosili na preporuke, upozorenje i upite s ciljem rješavanja pojedinačnih slučajeva razine svijesti, osiguranja proračunskih sredstava te analize postojećeg stanja. Posebno se osvrnula na značajno smanjivanje sredstava više od 60% udrugama koje su

naglasila je da će svi korisnici ovih projekata vratiti u sustav državne skrbi za što nisu osigurani ni materijalne ni kadrovske pretpostavke. U raspravi su na kraju članovi odbora osobito ukazali važnost ostvarivanja svih projekata namijenjenih osoba s invaliditetom te su naglasili da se snaga nekog društva ogleda u njegovoj humanosti. Stoga se kako su istaknuli ne smije štediti na najranjivijim skupinama društva ali se svakako mora voditi računa o transparentnosti i svrhovitosti korištenja dodjeljivanja sredstava. Na taj će se način osigurati nastavljanje određenih projekata pa čak i povećanje sredstava za njihovo provođenje dok će se projekti kod kojih se utvrde određeni nedostaci i propusti morati obustaviti. Napokon, članovi odbora pozvali su nadležna sredstva da s većom pozornošću razmatraju preporuke i inicijative pravobraniteljice s invaliditetom, kao što ćete vidjeti stoji u zaključcima što i do sada kako se to navodi u izvješću u najvećem dijelu bio i slučaj. Nakon provedene rasprave odbor je jednoglasno odlučio predložiti Hrvatskom saboru da donosi sljedeći zaključak od dvije točke: "1. Prihvaća se izvješće pravobraniteljice osoba s invaliditetom za 2011. godinu i 2. Mišljenja, prijedlozi i primjedbe izneseni u raspravi o izvješću kao i primjedbe, prijedlozi, preporuke pravobraniteljice za osoba s invaliditetom dane u izvješću dostavljaju se Vladi RH radi poduzimanja mjera za učinkovitiji rad nadležnih tijela i tijela koja imaju javne ovlasti". Hvala. Hvala lijepa. Možemo prijeći na raspravu po klubovima. Samo bih vas htio obavijestiti onako kako i vidite sami na ovim našim displejima, danas bi dakle raspravu imali do nešto prije 13,30 jer imamo obilježavanje Dana Hrvatskog sabora u predvorju ove dvorane, dakle to je taj svečarski dio u vrijeme naše stanke. Onda nastavljamo u tri sa ovom točkom dnevnog reda pa dok ne završimo, ja vjerujem da će to biti negdje da će to biti negdje tamo oko 17,30-18,00 jer se javilo evo 5 zastupnika u ime klubova i 16 u pojedinačnoj raspravi. Hvala vam lijepa. Otvaram raspravu po klubovima. Prva riječ ima gospođa zastupnica Ana Komparić Devčić u ime kluba SDP-a.

Na samom početku želim reći da će klub SDP-a podržati izvješće pravobraniteljice za osobe s invaliditetom za 2011. godinu. Smatramo da je pravobraniteljica sa svojim suradnicima svoj posao odradila vrlo kvalitetno i dobro isto tako smatramo da je institucija pravobraniteljice za osobe s invaliditetom više nego potrebna u Republici Hrvatskoj. I iz tog razloga nam je izuzetno drago da je Ustavni sud poništio Zakon o pučkom pravobranitelju i objedinjavanju svih pravobraniteljstava jer smatramo da i ovako ne mogu stići obaviti sve svoje zadaće i ne mogu se baviti sa svim problemima i poteškoćama s kojima se susreću, a onako objedinjeni sigurno ne bi mogli se posvećivati specifičnim situacijama s kojima se susreću na terenu. Kako je vidljivo iz samog izvješća problema ima previše, ali jedna rečenica iz samog izvješća smatram ju izuzetno alarmantnom, a to je, citirat ću ju: "Uključivanje u zajednicu osoba s invaliditetom preduvjet je njihovog izlaska iz izolacije.". I sad I sad se svi zajedno možemo zapitati zar je moguće da u 21. stoljeću netko, ali ne netko nego naši sugrađani se osjećaju izolirano, osjećaju se da nemaju našu podršku i osjećaju se da nemaju iste mogućnosti. Ako ste pažljivo čitali ovo izvješće uočit ćete da se susreću sa brojnim ograničenjima, nemogućnostima, nerazumijevanjem okoline i još niz teškoća s kojima se oni susreću u svom svakodnevnom životu. A isto tako se ne možemo oteti dojmu iako je pravobraniteljica u uvodnom rekla da neki zakoni nisu najbolji, ali zakoni postoje, postoje institucije, a zapravo sve ostaje mrtvo slovo na papiru. Ako uzmete u obzir onaj dio koji je samo pravobraniteljica govorila, a vezan je za prilagodbu javnih institucija teško pokretnim ili nepokretnim osobama koje su trebale biti obavljene do 2007. godine, a nama danas pravobraniteljica ne može dati odgovor koliko je institucija prilagodilo se osobama s invaliditetom, onda se moramo zapitati što se u našem društvu dešava, gdje je tu pravna sigurnost. Problem je u tome što jedinice lokalne samouprave i regionalne samouprave iako imaju zakonsku obavezu dostavljati podatke o prilagodbi institucija one to ne čine i to je razlog zašto nama pravobraniteljica danas ne može dati konkretan odgovor koliko još ustanova se mora prilagoditi osobama s invaliditetom. Ako uzmete u obzir onaj dio koji se odnosi na zdravstvenu zaštitu također se uočavaju brojni problemi, nedostaci, od toga da nam bolnice nisu adekvatno prilagođene izuzev novosagrađenih ili novoadaptiranih odjela kojih u Republici Hrvatskoj i nema tako puno, onda ćete uočiti da većina odjela nema wc za osobe s invaliditetom, da nema mogućnosti tuširanja i onda se mi svi zajedno možemo pitati kako se osjećaju osobe kada uđu u naše bolnice. Nadalje, ako kao što je i sama pravobraniteljica navela veliki dio postoji, problem u odgojno-obrazovnom sustavu gdje još u većim gradovima imate mogućnost da djeca odlaze u vrtiće, osnovne, srednje škole i fakultete, ali ono što treba nas sve zabrinuti je pitanje šta je sa manjim sredinama. Djeca su prepuštena roditeljima. Sustav mora dati odgovore na ta i takva pitanja. Ako ste u životu imali sreće, osoba ste s invaliditetom i imali ste sreće da ste završili fakultet ili školu, dolazi na red zapošljavanje. Ono što je i sama pravobraniteljica navela, dakle iako postoje zakonske odredbe u prednosti pri zapošljavanju iz ovog izvješća jasno je vidljivo da se one ignoriraju i ne primjenjuju, a rad i prihodi su preduvjet za samostalan i neovisan život svake osobe s invaliditetom. U ovom dijelu želim naglasiti i podcrtati izuzetnu važnost projekta osobnog asistenta jer uz rad i zapošljavanje on zapravo služi upravo za to, osigurava neovisnost. Želim istaknuti na još jedan paradoks s kojim se susreću osobe s invaliditetom, a to je uvođenje smart kartice. Smart kartica je zapravo uvedena sa ciljem da osobe s invaliditetom imaju besplatnu vožnju autocestama. No što se desilo, smart kartica se vezala za automobil a ne za osobu, dakle natjerali smo invalide ako žele imati smart karticu da moraju kupiti automobil što je zapravo neprihvatljivo i smatramo da se taj dio mora mijenjati u zakonu i da ta kartica mora biti vezana za osobu, a ne za automobil. Istaknula bih još jedan problem koji ja smatram godinama zanemarivan, a svi ćemo se zajedno složiti da smo turistička zemlja, da nam je turizam glavna gospodarska grana, ali opet ne za osobe s invaliditetom. Malo tko od nas razmišlja vjerojatno kad ljeti odlazi na more da li i naši sugrađani koji su osobe s invaliditetom, da li se i oni žele okupati u moru. Jer kad uzmete u obzir hotele na Jadranu malo je onih koji su prilagođeni osobama s invaliditetom, ako se naravno pod prilagodbom ne smatra rampa za invalidska kolica. Šta je sa sobama, kupaonicama, šta je s restoranima, šta je sa bazenima i ovako bi se moglo nabrajati unedogled. Onaj posebni problem koji želim istaknuti jesu plaže za invalide. Kolegice i kolege u RH imamo 8 plaža za invalide i to 5 u Primorsko-goranskoj i Istarskoj županiji, 2 u Gradu Zagrebu, 1 u Splitu, Zadru i Vodicama. Iz navedenog se vidi da područje južno od Splita do Dubrovnika kao i svi naši otoci ostaju nepristupačni našim invalidima, odnosno osobama s invaliditetom. I smatram da se ovakav pristup turizmu mora mijenjati. Ono što je bilo govora na Odboru za zdravstvo i socijalnu skrb, a smatram da se to mora naglasiti, je činjenica da se treba napraviti osobna iskaznica osobe s invaliditetom. A zašto to govorim? Svatko od nas ima svoje potrebe, nismo isti, različiti smo. Smatram da se osobama s invaliditetom treba pristupiti fleksibilno. Ne možemo ih unificirati, ne možemo im odrediti načelno što su njihove potrebe, oni imaju svatko svoje potrebe. Mišljenja smo da bi trebalo uvesti mjesečni iznos sredstva tzv. vaučer koji će osobe s invaliditetom koristiti za svoje potrebe. A reći ću vam jedan primjer vrlo jednostavan da shvatite zašto govorim o vaučerima, a to je sljedeći: ako ste inkontinentna osoba vi danas imate pravo na pelene. I dogodi vam se slučajno da niste potrošili sve pelene do kraja mjeseca, ali imate potrebe za nečim drugim gazama, kateterima, ulošcima. Istekne vaš mjesec, vi sljedeći mjesec ne možete uzeti manje pelena da biste uzeli katetere, uloške ili nešto drugo vi morate ponovno uzeti isti broj pelena. Dakle, sustav mora biti fleksibilniji jer, još jedanput naglašavam, nismo svi isti i nemamo svi iste potrebe. Ja vjerujem da sam ja u svojoj raspravi otvorila samo jedan manji niz problema s kojima se susreću osobe s invaliditetom, vjerujem da je također istina da više puta zaboravimo na njihove teškoće, ali zato su oni tu da nas podsjete, da nas upozore pa da zajedno rušimo sve barijere bez obzira što je trenutno stanje u RH izuzetno teško i što je težak položaj svih njezinih građana smatram da je položaj osoba s invaliditetom uvijek teži i da to ne smijemo zaboraviti. I ono što želim još reći na samome kraju, odnosno želim apelirati na sve nas zajedno, molim vas kolegice i kolege nemojmo o osobama s invaliditetom razgovarati samo od izvješća do izvješća. Molim vas, mislimo na njih i onda kada donosimo sve zakone u ovom Visokom domu. Zahvaljujem. **Šprem, Boris (SDP)** Hvala lijepa. U ime kluba HNS-a gospodin zastupnik Boris Blažeković. Izvolite. Hvala lijepa gospodine predsjedniče, gospođo Anka Slonjšak, pravobraniteljice za osobe s invaliditetom, kolegice i kolege, građanke i građani RH. Čitajući ovo opširno, detaljno i po meni jedno od najkvalitetnijih izvješća kojeg sam ikad vidio moram priznati da sam osjetio određenu dozu srama i stida koliko smo malo kao društvo napravili za za naše građane s invaliditetom, odnosno koliko nismo dovoljno toga napravili a mogli smo za naše sugrađane. Iako kad sam došao do kraja osjetio sam i određenu dozu sigurnosti zahvaljujući tome da je na čelu tog vrlo vrlo važnog Ureda pravobraniteljice za osobe s invaliditetom gospođa Anka Slonjšak jer se kroz izvješće zaista iščitava njeno apsolutno puno razumijevanje toga što radi, koji su problemi osoba sa različitim invaliditetima. Danas raspravljamo o izvješću koje po klubu HNS-a mora biti prvo na popisu svih izvješća. Problematiku koja tretira izvješća jest problematika koja mora biti ispred svega što mi kao ljudi uopće trebamo početi raditi. Uvijek i na svakom mjestu prvo treba omogućiti normalan život potrebitima, a tek onda sve ostalo dolazi na dnevni red. I kad se raspravlja o proračunu i kad se raspravlja o obrazovanju, kulturi, zdravstvu, zapošljavanju, sigurnosti, prometu uvijek prvo osobe s invaliditetom pa onda svi ostali i sve ostalo. Svugdje i na svakom mjestu svi imamo pravo na jednakopravni tretman, svi smo pred državnim institucijama isti osim kad su u pitanju osobe s invaliditetom tu oni, odnosno one imaju prednost i pravo prvenstva. Hrvatska je zemlja s relativno velikim postotkom broja osoba s invaliditetom, preko 11%. Što jasno je posljedica rata. više svi mi koji na sreću nemamo, nismo, osobe s invaliditetom moramo s punom svijesti i ljudskom savjesti angažirati se na društvenoj inkluziji svih naših invalidnih sugrađana, odnosno sugrađanki. U ovom zaista opširnom i detaljnom izvješću na 200 stranica za 2011. godinu pravobraniteljica za osobe s invaliditetom navodi da je činjenica da se osobe s invaliditetom nalaze u sve težim socijalnim uvjetima, a nerijetko žive i u uvjetima siromaštva. i u uvjetima siromaštva. Mi u klubu HNS-a smatramo da je takvo nešto nedopustivo i ovim putem pozivamo sve državne institucije, a posebno Ministarstvo socijalne skrbi da učine sve da niti jedna osoba s invaliditetom ne živi u uvjetima siromaštva. Za osobe s invaliditetom se moraju naći sredstva kako bi živjele s dostojanstvom i sretne po najvišim standardima koje im zajednica može priuštiti. Prema izvješću najveći broj zaprimljenih pritužbi, zamolbi i upita koji su otvoreni kao predmet u 2011. godini bilo je u području socijalne zaštite, ovo sad citiram iz izvješća, 106, odnosno 23%. Zahtjevi iz više područja njih 75, 16,2% odnose se na predmete u kojima je ured postupao po raznim zamolbama u kojima stranke traže savjet, novčanu pomoć, ostvarivanje prava u više područja ili podršku njihovim inicijativama, ali pod višestrukim pritužbama gdje se nije moglo izdvojiti koje bi područje bilo prioritetno. Sljedeće područje je pristupačnost gdje je pravobraniteljstvo postupalo u 57 slučajeva, odnosno 12,3% predmeta. U prethodnoj godini je pravobraniteljstvo postupalo u 54 slučaja, odnosno 11,7% vezanih uz područja zdravstvene zaštite. Na području mirovinskog osiguranja odnosilo se 34 predmeta, odnosno 7,3%, dok je u području zapošljavanja i rada bilo ukupno 50 predmeta, odnosno 10,8%. Višestruka savjetovanja koje je radilo pravobraniteljstvo jest dio rada ureda koji se odnosio na savjetovanje strankama putem telefona. Najveći broj tih savjetovanja odnosio se na područje socijalne zaštite, mirovinskih osiguranja, odgoja i obrazovanja i zdravstvene zaštite. Kao primjere pitanja u vezi kojih su osobe tražile savjetovanja, o primjeni propis o njihovom konkretnom slučaju navodi se: ostvarivanje prava u područjima socijalne zaštite, status roditelja njegovatelja, osobna invalidnina, zamolba za materijalnu pomoć, doplatak za djecu, skrbništvo, pravo na asistenta, osobni radni asistent u nastavi, upis u vrtić, ortopedska pomagala, besplatno dopunsko zdravstveno osiguranje, prijevoz i pratnja kod bolničke rehabilitacije, prava iz mirovinskog osiguranja, pravo prednosti pri zapošljavanju te pravo na besplatnu pravnu pomoć. Važno je navoditi koja su sve područja na kojima osobe s invaliditetom imaju probleme. Aktivnosti ureda pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom vezane su uz ukupnu problematiku koje se tiču osoba s invaliditetom i to: zdravlje, pristupačnost, mobilnost i stanovanje, dalje sudjelovanje u javnom životu, odgoj za obrazovanje, profesionalna rehabilitacija i cjeloživotno učenje, radi i zapošljavanje, mirovinsko osiguranje, socijalna zaštita, pristup pravosuđu, suzbijanje diskriminacije, radi se o U diskusiji o izvješću samom naprosto je nemoguće ukazati na sve probleme na koje nailaze invalidne osobe iz svih područja. Mi u klubu HNS-a odlučili smo se ukazati na neke u nadi da će drugi klubovi, a i pojedinci ukazati na druge probleme iz izvješća koji se tiču života naših invalidnih sugrađana. Dakle, u našem izvješću, mi u HNS-u želimo u današnjoj raspravi, odnosno u našem raspravi mi u HNS-u želimo ukazati na probleme zdravstvene zaštite osoba s mentalnim oštećenjem, odnosno njihovim liječenjem i rehabilitacijom pa mi dozvolite da pročitam točku 314. iz izvješća. S ciljem unaprjeđenja sustava zaštite mentalnog zdravlja 2010. godine donesena je nacionalna strategija zaštite mentalnog zdravlja za razdoblje od 2011. do 2016. godine. Nacionalnom strategijom razvitka zdravstva 2006. do 2011. predviđeno je osnivanje centara za mentalno zdravlje. Primarna razina zdravstvene zaštite čiji je cilj bio poboljšati uvjete za uključivanje osoba sa psihičkih poteškoćama u svakodnevni život čijom bi se spriječila njihova diskriminacija u društvu. Slijedeći mjerenje određene strategije, a sukladno Zakonu o zdravstvenoj zaštiti donesena je mreža javne zdravstvene službe kojom je predviđeno ustrojiti službe za zaštitu mentalnog zdravlja i prevenciju ovisnosti. Službe za prevenciju i izvan bolničko liječenje ovisnosti i zaštitu mentalnog zdravlja formalno su ustrojene 2009. godine pri županijskim Zavodima za javno zdravstvo u svim Hrvatskim županijama, ali na način da je dotadašnjim službama prevencije ovisnosti dodana i zaštita mentalnog zdravlja. Međutim, u mnogim županijama nije ustrojen multidisciplinarni tim, aktivnosti koje se provode i dalje su uglavnom usmjerene na prevenciju ovisnosti i rad s mladima rizičnog ponašanja. Prevladavajući oblik liječenja osoba s mentalnim oštećenjem u Republici Hrvatskoj je bolničko liječenje, a sustav prevencije i rehabilitacije koje bi trebalo uslijediti nakon bolničkog liječenja nije razvijen. Nepostojanje izvan bolničkog sustava liječenja i nedostatak psihijatrije u zajednici te rehabilitacije dovodi do višestrukih hospitalizacija, posljedično do institucionalizacije, socijalnog isključivanja, izolacije, stigmacije, gubitka radne sposobnosti, a potom i do učestalog rješavanja poslovne sposobnosti i to u potpunosti. Posljedično dolazi do značajnog zadiranja u temeljna ljudska prava ovih osoba pa i povreda prava osoba s invaliditetom kojim priznaje konvencija o pravima osoba s invaliditetom. Pročitat ću dalje i ovo što piše, naime tu sad ide jedna priča koja je meni izuzetno osjetljiva, a to su bolnice odnosno specijalne psihijatrijske bolnice. pravobraniteljica je bila u tri specijalne psihijatrijske bolnice, u psihijatrijskoj bolnici Vrapče, psihijatrijskoj bolnici Lopača i i psihijatrijskoj bolnici Doktor Ivan Bobot u Popovači. Prilikom njihovog obilaska u 2000. godini priopćena je preporuka čiji sadržaj je naveden u prošlogodišnjem izvješću. U svom odgovoru ministarstvo se nije očitovalo da li se planiraju i koje mjere se planiraju poduzeti sukladno uočenim nedostacima i konkretnim preporukama ureda. Navedeno je samo da ministarstvo u suradnji s drugim relevantnim ustanovama kontinuirano radi na povećanju socijalne uključenosti osoba s društvenim smetnjama. Uz određene preporuke pravobraniteljica je dala preporuke da treba poboljšati uvjete boravka pacijenata u bolnici, pružiti dovoljno životnog prostora po pacijentu na način da se prekine praksa smještavanja 8 osoba u istu sobu po kojoj se ne mogu kretati, u kojoj nemaju privatnosti, ispuniti zahtjeve bolničke higijene pacijentima pružiti odgovarajuću pomoć u održavanju osobne higijene, osigurati noćne ormariće uz svaki krevet, osigurati prostor za odlaganje osobnih stvari, omogućiti pacijentima oblačenje po osobnom ukusu. Omogućiti svim pacijentima svakodnevno boravljenje na sviježem zraku, opće ne vjerujem da ovo čitam, arhitektonski prilagoditi bolnicu osobama s tjelesnim invaliditetom, omogućiti zapošljavanje dovoljnog broja stručnog osoblja, te im omogućiti ciljanu edukaciju i dodatno obrazovanje. Upoznati pacijente s njihovim pravima sukladno Zakona o zaštiti osoba s duševnim smetnjama, te Zakonom o zaštiti pravi pacijenata i omogućiti im konzumiranje tih prava. Donijeti podzakonske akte u skladu sa zakonom, međunarodnim propisima i smjernicama kojima bi se detaljno regulirano područje primjene fizičke sile na način da se njima jamči poštivanje ljudskih prava i zaštita od okrutnog i ponižavajućeg postupanja. Još jednom, kojima bi se detaljno regulirano područje primjene fizičke sile na način da se njima jamči poštivanje ljudskih prava i zaštita od okrutnog i ponižavajućeg postupanja o moj bože. I dozvolite da ovdje ukažem na jednu sramotnu činjenicu, a tiče se svih. Radi se o sanitetskim smještajnim, zdravstvenim i rehabilitacijskim uvjetima nekih psihijatrijskih bolnica u Hrvatskoj. Oni su nedopustivi. Želim upozoriti, posebno na stanje na gerijatrijskom odjelu psihijatrijske bolnice u Vrapču. Taj odjel gdje nažalost odlaze pred kraj, pred sam kraj svojeg života neki naši mame i tate, neki naši djedovi i bake izgleda apsolutno nedopustivo sramotno. To je mjesto koje bi trebalo izgledati najbolje i trebalo bi biti najuređenije s liječničkom opremom najnovijih generacija i trebalo bi naprosto biti jedno čisto i ugodno mjesto. Ne postoji toliko dobar liječnik ili liječnica, niti postoji dovoljno dobra medicinska sestra ili bolničar koji može nadomjestiti sramotne uvjete u kojima pred svoje zadnje dane obitavaju neki od naših bespomoćnih sugrađana. Apeliram na ministricu socijalne skrbi, na ministra zdravlja da učine sve kako bi se to strašno stanje na gerijatrijskom odjelu Psihijatrijske bolnice u Vrapču promijenilo. I na koncu, mi u HNS-u smatramo da se u području briga za osobe sa invaliditetom ne treba ni sa kim uspoređivati. Ne trebaju nam niti tuđe statistike, niti tuđi neuspjesi. Uvjerenja smo da Hrvatska treba samostalno i samosvjesno početi adekvatno zbrinjavati osobe sa invaliditetom i po najvišim mogućim standardima i najsuvremenijim saznanjima uopće. Izvješće pravobraniteljice za osobe sa invaliditetom može biti stvarno dobra polazna točka za realizaciju navedenog i sve s krilaticom Konvencije o pravima osoba sa invaliditetom „ništa o nama bez nas“. Naime, sve vezano uz osobe sa invaliditetom treba raditi u suradnji s njima. Samo osobe sa invaliditetom same zaista znaju što i kako im treba urediti njihove vrijedne jedinstvene živote. Mi koji se možemo sami za sebe brinuti, možemo samostalno zadovoljavati svoje potrebe, rješavati svoje probleme mi ćemo se snaći i s nešto manje suvremenih civilizacijskih tekovina. Oni koji to ne mogu naša su prioritetna briga i to jasno prvenstveno radi njih i njihovih potreba ali i radi nas da bi se i sami nešto češće osjećali kao ljudi. Hvala. Hvala i vama poštovani zastupniče. Na vaše izlaganje imamo prijavljen jedan ispravak netočnog navoda. To je poštovani zastupnik Stjepan Milinković. Izvolite poštovani zastupniče. **Milinković, Stjepan (HDZ)** Hvala lijepa gospodine potpredsjedniče. Pa kolega Blažeković je izrekao netočno da kad se raspravlja o proračunu osobe sa invaliditetom imaju prednost. To je netočno kolega Blažeković jer sam proračun na području i socijalne skrbi za 80 milijuna kuna je manji, a iz same primjedbe i postupanja pravobraniteljice je baš najveće u području socijalne skrbi. Ukidanje dakle sredstava za partnerske udruge, konkretno za autizam 60 do 70% ne govori u prilog toga. Lijepo je čuti ovako lijepe riječi, ali jedno djelo učinjeno čini daleko više nego stotinu lijepih riječi. Hvala lijepa. Hvala i vama poštovani zastupniče. Sada ćemo zastati sa radom, malo se odmoriti i u 13,30 se okupiti ovdje preko kako bismo obilježili Dan Hrvatskog sabora. Hvala lijepa. Hvala